Шановні колеги! Час, відведений для перерви, завершений. Я прошу усіх заходити в зал і приготуватися до реєстрації у вечірньому засіданні Верховної Ради України. Запрошую усіх в зал, будь ласка.

і Луценко Юрій Віталійович, Генеральний прокурор, і Холодницький для розгляду цього питання. Тому це те питання, з якого ми почнемо нашу роботу після обіду, після реєстрації. А зараз я прошу усіх приготуватися до реєстрації. Готові, так? Прошу народних депутатів зареєструватися для участі у вечірньому засіданні. Будь ласка, реєструємося.

Зареєстровано 362 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І отже, колеги, ми переходимо до питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича. Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата" Верховна Рада надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України. 18 вересня 18-го року до Верховної Ради України надійшло подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дунаєва Сергія Володимировича. Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 07.12.16 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366.1 Кримінального кодексу України. А саме: подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Висновок комітету, пояснення народного депутата України Дунаєва та подання Генерального прокурора України вам було роздано на столах реєстрації у паперових копіях. Таким чином, шановні колеги, слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценку для відповіді на запитання представників депутатських фракцій та груп, народних депутатів України. Пане Юрій, будь ласка.

Отже, 5 хвилин виступ Генерального прокурора, а потім 10 хвилин запитання до Генерального прокурора. Будь ласка, Юрій Віталійович, 5 хвилин – регламент для виступу. Шановні народні депутати, я сьогодні прошу вас розглянути подання про зняття депутатської недоторканності щодо народного депутата Дунаєва. Перед тим, як перейти коротко до суті справи, хотів би зазначити вам інформацію, незнання якої часто використовується критиками ГПУ. Вісім разів я був на цій трибуні з поданнями про зняття депутатської недоторканності щодо народних депутатів. Олександр Онищенко – липень 16-го року. Слідство завершено, адвокати Оніщенка ознайомлюються з матеріалами слідства. Вадим Новінський – грудень 16-го року. Завершуються останні експертизи, після чого буде завершено слідство. Довгий – справа закрита Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Максим Поляков – липень 17-го року. Слідство завершено, народний депутат і його адвокати ознайомлюються з матеріалами слідства. Борис Розенблат – липень 17-го року. Слідство завершено, народний депутат і його захист ознайомлюються з матеріалами слідства. Михайло Добкін – липень 17-го року. Слідство завершено і станом на вчора усі підозрювані завершили ознайомлення, значить найближчі дні справа поїде до Харківського суду для розгляду по суті. Надія Савченко – березень 18-го року. Слідство завершено, депутат та її захист ознайомлюються з матеріалами слідства, наше клопотання про обмеження терміну ознайомлення було відкинуто судом, і тому я не можу спрогнозувати, коли це завершиться. Євген Бакулін – березень 18-го року. Переховується в місті Москві, ми не маємо… абсолютно не співпрацює зі слідством, у зв'язку з чим ми не маємо іншого варіанту, як чекати визначених законом півроку для початку процедури заочного засудження. Це всі 8 випадків, коли я був на цій трибуні і зараз прийшов з 9-го. Національне антикорупційне бюро проводить, має в своєму розпорядженні справу щодо незаконного збагачення народного депутата України Дунаєва. На підставі зібраних доказів, показів свідків і, в першу чергу рішення Національного агентства запобігання корупції, народний депутат обґрунтовано може бути може бути запідозрений у поданні завідомо недостовірної інформації в своїй декларації. Як ви знаєте, декілька мільйонів держслужбовців, зокрема і народні депутати, зобов'язані заповнювати декларацію, і закон передбачає, що подання недостовірної інформації є кримінально караним. У висновку НАЗК, спеціально уповноваженого для цього органу, вказується достатньо чітко: "Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 7, 10 частини першої статті 46 Закону "Про запобігання корупції". Цитую далі. "Суб'єкт декларування, а саме: народний депутат Дунаєв, заповнюючи декларацію за 15-й рік, подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій Загальна сума незадекларованих активів, як вважає Національне антикорупційне бюро, складає близько 160 мільйонів гривень". Також окремим епізодом є недекларування, належної дружині пана народного депутата, частки в одному з товариств загальною сумою близько 200 тисяч гривень. На підставі цих двох епізодів досудове слідство детективів Національного антикорупційного бюро потребує провести ряд слідчих та оперативних заходів щодо народного депутата. Вважаю, що іншого методу, крім зняття депутатської недоторканності для проведення слідчих і оперативних дій для встановлення істини в цій справі, без зняття депутатської недоторканності є неможливим. З огляду на це, звертаюсь до вас про зняття депутатської недоторканності з народного депутата Дунаєва задля остаточного прийняття рішення, чи дійсно він мав умисел на приховування інформації про… які потребують заповнення в декларації і чи в зв'язку з цим буде притягуватись до кримінальної відповідальності. Дякую. У мене все. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги 10 хвилин для запитань до Генерального прокурора. І я прошу провести запис, хто має намір поставити запитання. Будь ласка.

Але я хотів би від вас почути, тому що скоро вже буде список з боку громадських активістів, список обласних прокурорів, очільників поліції, Служби безпеки разом з їхніми керівниками в Києві, які бездіють, які не запобігають, які покривають і які не розслідують напади на громадських активістів. Щойно була прес-конференція, де вже жертви, зокрема свавіль, закликали вас і, зокрема, виступити, і міністра внутрішніх справ виступити в Верховній Раді і доповісти про стан розслідувань, хто замов Гандзюк, хто замовив Михайлика та інших. Скажіть, будь ласка, коли нарешті ми почуємо від вас списки причетних осіб замовників нападів на громадських активістів? Дякую. Дякую за запитання. Власне, я вважав, би неправильним відповідати зараз на питання поставлене не по темі сьогоднішнього порядку денного. Але з огляду на великі спекуляції, які існують на цьому питанні, доповідаю, що саме через вчорашнє засідання регламентного комітету, яке розглянуло не три мої подання, а лише одне, я змушений скасувати координаційну раду правоохоронних органів в Одесі, яка планувалася провести в цю планувалася провести в цю п'ятницю разом з міністром внутрішніх справ Аваковим. Попри… Всю інформацію щодо нападу на громадських активістів півдня України проаналізована, ще раз буде вивчена на цій координаційній нараді і доведена до громадськості. що виконавці практично усіх нападів на громадських активістів затримані, більшості із них обрано запобіжний захід, пов'язаний з триманням в ізоляторі. Стосовно необхідності встановлення замовників, ми розуміємо, але хочу вам сказати, що один із нападників, навіть організатор, вскрив собі вени для того, щоб не давати відповіді на ці запитання. Тому, якщо комусь здається, що люди, які… люди, які застосовують вогнепальну зброю, просто біжать розказати про замовників і обставини, то вони глибоко помиляються. Це важка справа, вона не має механічного алгоритму, але ми працюємо над розкриттям усіх цих злочинів.

над тими прокурорами, які давали свій дозвіл на висилання нашого неукраїнця в Російську Федерацію Тумгоєва, буде проведено службове розслідування і дана якась оцінка. Чи вже є у вас якісь результати цього розслідування? І чи перед тим як підписувати висилання тих людей, які захищають інтереси України, добровольців в тому числі, чи ви маєте намір в подальшому спілкуватися з добровольцями і з добровольчими батальйонами, які до сьогодні залишаються все-таки добровольцями і не входять в ті чи інші структури, але реально вони захищають українську територію від московського агресора, з яким бореться регулярна українська армія?

Я спілкуюся з добровольцями достатньо регулярно. І десятки, я підкреслюю, десятки тисяч закритих справ проти наших героїв, які так чи інакше помилялися, але з моєї точки зору, не скоювали кримінальні правопорушення, мною прийнято особисто. Підкреслюю, десятки тисяч. Справа Тумгоєва розглядалася в різних його етапах два роки. За ці два роки жодного разу ні він, ні його адвокати, ні його побратими не заявили в Генеральну прокуратуру про те, що він можливо приймав участь у військових діях. Більше за декілька днів до остаточного рішення суду, підкреслюю, суду, про його екстрадицію я провів цілий день із паном Ярошем з яким маю давні, дружні стосунки. Відтак я відкидаю, що хтось спеціально знаючи про участь людини на війні на стороні України вислав його до Російської Федерації…

І цей принцип буде дотримано. Зараз відбувається службове розслідування навіть в рамках кримінального провадження, чи знав хтось із працівників міграційної служби МВС, котрі йому двічі відмовили, працівників Служби безпеки, які подавали інформацію… Хвилину, будь ласка, це важливе питання. ЛУЦЕНКО Ю.В. …працівників Служби безпеки, які проводили, зокрема, передекстрадиційну перевірку. Ті, хто супроводжував на виконання рішення європейських судів, які двічі відмовили адвокатам Тумгоєва про можливість невидачі. Але з юридичної точки зору ця дія була проведена відповідно чинного законодавства. Двічі міграційна служба відмовила в його перебуванні в Україні, двічі Європейський суд відмовив у невидачі. з моральної точки зору ми зараз встановлюємо, чи хтось із працівників будь-якого правоохоронного органу міг знати про його участь на війні. Також ми встановлюємо чи він, дійсно, брав участь у війні, бо він вийшов з ізолятора в кінці минулого року, а цього року був на території Донецької області лише 12 днів. Якщо буде встановлено, люди, які свідомо, знаючи, що людина воювала, понесуть передбачену законом відповідальність і правоохоронці і, між іншим, ймовірно і адвокати, які, можливо, знали але не… Власенко Сергій Володимирович. 16:18:00 ВЛАСЕНКО С.В. Добрий день, Юрій Віталійович. У мене питання суто по поданою. Питання перше. Ви в своєму виступі сказали, що народному депутату інкримінується незаконне збагачення. Якщо так, то прошу, бо я читаю подання і не бачу тут незаконного збагачення, бачу лише декларування недостовірної інформації. То ви уточніть, можливо, ви помилились і обмовились, а можливо, десь я не побачив в поданні тих дій, які ви інкримінуєте як незаконне збагачення. Це перша частина питання. І друга частина питання. Я бачу, що ви просите надати згоду на притягнення до відповідальності, але не просите згоди на затримання і арешт. Чому? 16:18:39 ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую, пане Сергію. Навіть двічі дякую не тільки за те, що питаєте по темі, а дійсно, побачили мою помилку, я визнаю. Дійсно, Національне антикорупційне бюро розслідує справу за ознаками порушення статті, передбаченої Карним кодексом, 366-1. Подання недостовірної інформації. Прошу вибачення і перед народним депутатом відповідно, і перед усім залом. Насправді, це я би міг сказати пілотний проект. Насправді, це велике юридичне питання: чи зобов'язаний декларант показувати не тільки материнські фірми, які він показав, але і дочірні бізнес-структури. Національне агентство по запобіганню корупції вважає, що так, мав би, Національне антикорупційне бюро вважає, що так, мав би. Я, тим не менш, виконуючи, покладені на мене, функції представництва у Верховній Раді і в тому числі по справам НАБУ, звертаюся до вас: сформуйте таку практику. Чи ви як автори закону вважаєте це порушенням, тоді давайте дозвіл; якщо ви вважаєте подані матеріали не повними, о'кей, будемо проводити додаткову перевірку. Але на цей момент у мене, як… у мене, як у Генпрокурора, напевно, єдиного в світі, який не має доступу до впровадження, які я доповідаю тут, є один вихід: передати звернення НАБУ, САП до ГПУ до зали. Чи є це справою, яку ми очікуємо від НАБУ, – прийміть рішення. Єдине, що я хочу сказати, якщо є сумнівним, з точки зору трактування різних сторін, різних юридичних шкіл, необхідність заповнення декларацій по дочірнім структурам, то очевидним є невказання статутної долі дружини у розмірі 200 тисяч гривень – це очевидне порушення. Ви, я б навіть сказав ми, в свій час, народні депутати, прийняли рішення, що за це може бути аж три роки ув'язнення. Тому я виконую закон, а з вашої точки зору, мені здається, після стількох років неефективного функціонування цієї "сплячої"… ГОЛОВУЮЧИЙ. Після неефективної практики реалізації цієї статті, очевидно, треба повернутися до закону і внести в нього певні правки, які б діяли для того, щоб корупціонери відповідали, а помилки могли бути виправлені. Дякую вам. І заключне запитання від Матківського Богдана Мироновича. 16:21:13 МАТКІВСЬКИЙ Б.М. Дякую. Шановний Юрій Віталійович, насправді я вже почув відповідь на запитання, яке я хотів задати. Дякую за відповідь. Питання буде стосуватися тоді ще такого характеру. Які ще є подання на депутатів? Шановні народні депутати! Я передбачаю розгляд в регламентному комітеті ще декілька подань, і я надіюсь, наступного пленарного тижня нам належить ще раз зустрітися для вирішення трьох із них. Перше питання вже розглянуто комітетом і повернуто у зв'язку із літніми канікулами до ГПУ, а я його повернув назад до зали. Щодо народного депутата Пономарьова, який позбавив журналістів права на їхню законну професійну діяльність в публічному місці щодо публічних осіб, якими є кулуари, відповідно, і народні депутати. Друге – це подання щодо народного депутата Колєснікова з міста Дніпро, який… ця справа пов'язана із незаконним, фактично, викраденням одного із об'єктів оборонної промисловості в місті Дніпро. І останнє подання щодо народного депутата Вілкула щодо його причетності до незаконного відчуження землі, коли він очолював обласну державну адміністрацію. Цих три подання належить розглянути, я сподіваюсь, наступного пленарного тижня попередньо, якщо спрацює комітет, у вівторок. Дякую вам. Час для запитань до Генерального прокурора вичерпаний. Дякую, Юрій Віталійович. І запрошую до трибуни народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича.

Шановний народ України! Шановні народні депутати! Україна як правова держава може відбутися лише за умови неухильного дотримання законів, які ми з вами приймаємо. І перш за все суворе дотримання законів потрібно від органів державної влади, особливо від тих, які повинні стояти на стражі законності і правопорядку. На жаль, зростання числа правоохоронних та антикорупційних органів не сприяють ствердження режиму законності в нашій державі. А боротьба з корупцією проявляється тільки в гучних політичних заявах. Яскравим прикладом цього є подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності, яке я вважаю юридично необґрунтованим і політично вмотивованим. Мене звинувачують в тому, що нібито я здійснив корупційний злочин. На думку Генеральної прокуратури та НАБУ, САП, я вказав недостовірні відомості в декларації за 2015 рік, а саме зазначив "володію материнською компанією", але не зазначив, що ця компанія, в свою чергу, заснувала інше господарське товариство. НАБУ і Генпрокуратура вважає, що нібито я одноосібно впливаю на діяльність цих господарств і якими являюсь бенефіціарним власником, але не підтверджують це відповідними доказами. По-перше, хочу зауважити, що і материнська компанія, і засновані нею господарські товариства були створені ще в кінці 90-х – початку 2000-х років, задовго до обрання мене народним депутатом України. Корпоративні права материнських компаній належним чином передані мною в управління. Всі засновані материнською компанією товариства зареєстровані у місті Лисичанську Луганської області на відміну від загальновідомих випадків, коли окремі особи ховають свій бізнес в офшорах. Всі ці юридичні особи більше 15 років легально діють на території України, сплачують податки в бюджет України, інформація про них загальнодоступна, міститься у відкритому доступі державного реєстру та кожен бажаючий може вільно ознайомитися з нею. Керують цими господарськими товариствами їх керівники та засновники відповідно до статутів. І подання Генпрокуратури не спростовує ці факти, а також не містить жодного доказу мого прямого безпосереднього впливу на діяльність цих товариств. хочу відзначити, що подання Генпрокуратури ґрунтується також і на аналізі моєї декларації за 2016 рік, проте декларація за цей період не була перевірена НАЗК. Відповідних рішень НАЗК просто не існує. Отже, аналізуючи мою декларацію за 2016 рік та роблячи на її підставі висновки про нібито вчинення мною корупційного злочину, НАБУ та Генпрокуратура вийшли за межі своїх повноважень і прийняли на себе функції НАЗК як єдиного органу, уповноваженого на перевірку декларацій та подання відповідних висновків. Тобто НАБУ і Генпрокуратура як антикорупційні органи самі порушують антикорупційне законодавство. Я підкреслюю, що рішення НАЗК з перевірки моєї декларації за 2015 рік з'явилося лише у жовтні 2017 року і тільки після того, як з'явилася офіційна позиція уповноваженого органу з питань, зазначеної мною в декларації, інформації про юридичних осіб, якими я прямо не володію, а маю до них опосередковане відношення, тільки тоді я отримав підстави для відображення відповідної інформації в своїй декларації. Хочу також відзначити, що за раніше діючим антикорупційним законодавством, коли декларація подавалася в паперовому вигляді, декларант мав можливість подати уточнюючу декларацію і навпаки – процедура подачі електронних декларацій не містить такої можливості. Отже, подати інформацію про юридичних осіб по відношенню до яких я, на думку НАЗК, є бенефіціарним власником, я зміг тільки при подачі електронної декларації за 2017 рік. По-третє, аналізуючи мою декларацію за 2015 рік, НАЗК робить висновок про те, що факти мого незаконного збагачення не встановлені, всі активи підтверджені. Отже, повідомлення в ЗМІ із посиланням на Генеральну прокуратуру України щодо мого незаконного збагачення я вважаю безпідставними, що ще раз підтверджує факт політичної складової в поданні Генпрокуратури. Усе зазначене свідчить про одне – заведене проти мене кримінальне провадження є виключно політичним і спрямованим на розправу зі мною як представником опозиційної політичної сили, яка відверто говорить про прорахунки в зовнішній і внутрішній політиці нинішнього керівництва держави. А щодо боротьби з корупцією, то потрібно переходити від гучних гасел і звинувачень до боротьби з тими ганебними явищами, що гальмують розвиток нашої держави. Корупція – це коли знищується вітчизняна вугільна галузь, а дехто заробляє на імпорті вугілля з США, ПАР, Польщі та Росії. Корупція – це коли 4 роки Луганська область від'єднана від Єдиної енергетичної системи України, а влада тільки робить вигляд, що вона стурбована цією проблемою. Корупція – це коли численні правоохоронні органи виконують політичні замовлення, а рівень злочинності злочинності в Україні залишається одним із самих високих у світі. Корупція – це коли громадяни України не є захищеними в своїй країні, а їх задекларовані права і свободи існують лише на папері. Тому якщо влада хоче боротися з корупцією, нехай почне боротися з собою. Дякую за увагу. Дякую вам. Запрошую до виступу першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павла Васильовича Пинзеника, Шановний Голово, шановні депутати! Ми розглянули за участі Генерального прокурора України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва. Зазначено в ньому, що НАБУ здійснює досудове розслідування, а САП – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого 366 зі значком 1 Кримінального кодексу – це "Декларування недостовірної інформації". вмотивованість, обґрунтованість подання має забезпечуватися переконаними аргументами, фактами, доказами, які би в достатній мірі підтверджували причетність народного депутата до скоєння того чи іншого суспільно небезпечного діяння і обґрунтовували необхідність його притягнення до кримінальної відповідальності. На цей предмет ми і вивчили це подання. Подання обґрунтовується шляхом зазначення певних відомостей, зокрема про те, що Дунаєв, будучи народним депутатом, подав завідомо недостовірні відомості у декларації за 2015 рік, і таким чином, станом на 2015 рік 31-го 12-го місяця він і члени його сім'ї мали можливість здійснювати вирішальний вплив на управління господарською діяльністю ряду юридичних осіб шляхом опосередкованого володіння часткою в їх статутному капіталі. Тобто вони є бенефіціарними власниками, контролерами десяти юридичних осіб. Ми зауважили, що відповідно до статті 11 Закону "Про запобігання корупції" до повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції належить, зокрема, питання здійснення контролю і перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у тому числі і народних депутатів. Пунктом 2 частини першої статті 8 цього закону передбачено, що НАЗК проводить щодо декларацій, поданих народними депутатами, контроль щодо правильності повноти заповнення; письмово повідомляє про результати такої перевірки керівників відповідних державних органів і спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, зокрема і НАБУ. За результатами перевірок НАЗК згідно з порядком проведення цих перевірок може прийняти рішення про направлення висновку щодо наявності ознак корупційного правопорушення відповідним органам, зокрема органам прокуратури, Національному антикорупційному бюро. Отже, ми прийшли до висновку, що відомості з ознаками кримінального правопорушення, вчиненого нібито народним депутатом Дунаєвим, могли бути внесені до ЄРДР виключно на підставі результатів відповідної перевірки. Єдиним уповноваженим органом для такої перевірки, визначеної законом, є НАЗК. Натомість, зазначені відомості були внесені до ЄРДР 7 грудня 2016 року, тобто майже за рік до проведення перевірки, що підтверджується рішення НАЗК від 13 жовтня 2017 року. Комітет також взяв до уваги, що існує позиція Верховного Суду, викладена у Постанові Верховного Суду від 11.04.2018 року (№ 814/886/17) про те, що здійснення контролю перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, належить до виключної компетенції НАЗК. Тобто ніякий інший орган, включаючи НАБУ, перевірку таких відомостей здійснювати не може, відповідно відомості до ЄРДР вносити не може без проведення перевірки компетентним органом, яким є Національне агентство з запобігання і боротьби з корупцією. Крім того, комітет зауважив, що ініціатор подання обґрунтовує факт вчинення народним депутатом правопорушення, посилаючись на роз'яснення НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю. Так от це роз'яснення не є офіційним документом, воно не зареєстровано Міністерством юстиції, як це передбачено відповідним положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Також ми звернули увагу на те, що серед переліку доказів міститься посилання на інформацію щодо телефонних з'єднань керівників юридичних осіб, в яких зафіксовано постійне спілкування з народним депутатом. На нашу думку, це є грубим порушенням вимог частини третьої статті 482 процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і частини другої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата", якими передбачено, що порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної, іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що, відповідно до закону, обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Як ви розумієте, на предмет… на момент, коли здійснювався контроль телефонних з'єднань народного депутата де-факто, такої згоди Верховна Рада не надавала. Комітет зауважив, що згідно з частиною третьою статті 258 Кримінального кодексу спілкуванням є передавання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою зв'язку будь-якого типу. А з'єднання відповідно до правил надання, отримання телекомунікаційних послуг – вони затверджені постановою Кабміну – це установлення зв'язку між кінцевим обладнанням абонентів для обміну інформації. Тобто телефонні з'єднання вас, шановні народні депутати… Ваші телефонні з'єднання, шановні народні депутати, є складовою телефонного спілкування і підпадають під захист таємниці телефонних розмов, гарантованих у статті 31 Конституції, статті 482 КПК і статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України". На підтвердження цього комітет привернув увагу до того, що народними депутатами України, 59 народних депутатів підписалися, серед них члени нашого Комітету з питань Регламенту, подано до Конституційного Суду подання щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статі 62, частини першої, третьої статті 80 Конституції України, по якому відкрито конституційне провадження і з 5 вересня розгляд здійснюється Великою палатою суду. Комітет ухвалив висновок, в якому вважає, що подання, яке підтримане та внесене 18 вересня до Верховної Ради України Генеральним прокурором України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва є законним в тій частині, що стосується суб'єкта ініціативи, тобто воно ініційовано і подано належним чином, подання… Скільки вам потрібно? Будь ласка 30 секунд. ПИНЗЕНИК П.В. Не потрібно 30, менше. А окремі зауваження щодо обґрунтованості подання були висловлені вам щойно, прошу зважати на них при прийнятті рішення. Дякую. Дякую вам, шановний колего. Згідно Регламенту зараз ми переходимо, колеги, до обговорення поданого нам подання на зняття депутатської недоторканності. Я прошу фракції записатися на виступи.

Будь ласка, народний депутат Хміль від "Народного фронту". Передає слово Ігорю Лапіну. Прошу, пане Ігоре. Доброго дня, шановні колеги. Я би хотів би за цей коротенький період звернути увагу на один лише момент. Ми всі на себе брали зобов'язання голосувати щодо зняття недоторканності. Я як депутат-мажоритарник також це зобов'язання брав перед своїми виборцями і, звичайно, його буду виконувати. Але у мене є лише одне запитання в контексті даного обговорення. Я не можу зрозуміти позицію Генеральної прокуратури, коли на одному з ефірів прозвучала фраза, що ця справа, можливо, є не зовсім добра і можливо, безперспективна в судовому розгляді. Я би хотів сьогодні почути лише відповідь на одне запитання: вона буде в суді, вона закінчиться вироком чи вона є все-таки безперспективна і ми маємо сьогодні розглядати те, що прозвучало? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам, шановний пане Ігоре. І, будь ласка, від "Самопомочі", якщо я правильно розумію, Єгор Соболєв. Шановні колеги, хто від "Самопомочі" виступає? Соболєв. Будь ласка, пане Соболєв. Пані Тетяна, не відволікайте вашого колегу. "Самопоміч", звісно, буде підтримувати подання Генерального прокурора, організоване антикорупційною прокуратурою разом з антикорупційним бюро. Щодо пояснень народних депутатів і переживань з цього приводу я вам скажу особисто про себе. У мене нема компаній. Але як людина, яка дуже дбайливо і з великою повагою ставиться до заповнення електронної декларації, я вважаю, що це одне з найкращих речей, які ми з вами започаткували, причому, на собі, починаючи з себе, який все життя займався лише журналістикою, громадською діяльністю, дуже переживаю забути, коли заповнюю декларацію, чи я був членом якоїсь громадської організації чи щось інше. Не може бути так, що народний депутат забув записати в декларації компанії, які йому прямо чи опосередковано належать. Це вимога закону. Це основна ідея, е-декларування відкриття реєстрів власності. Тому тут не може бути жодних сумнівів, що кожен з нас зобов'язаний не забувати, зобов'язаний бути уважним і відкритим. Хто хоче займатися бізнесом, хто хоче робити складні операції, для цього треба залишати політику і в цьому є інша ідея е-декларування. Будемо голосувати "за". Бажаємо Юрію Луценку довести це і інше розслідування до перемоги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, Ігор Шурма передає слово, будь ласка, пане Бойко – лідер "Опозиційного блоку". Запрошуємо вас до слова, пане Ігорю. Шановна пані головуюча! Шановні присутні! Ви знаєте у нас з самого початку, коли почались театральні дійства по зняттю недоторканності з депутатів, воно вже доходить до десяти, була позиція фракції, що треба зняти з усіх депутатів недоторканність, тому що цього хочуть люди, а приклад повинен подати Президент, діючий Президент країни показати своїм прикладом, що всі перед законом рівні. Ми все ще продовжуємо чекати висновку тепер комітету, в який було направлено звернення і законопроект по зняттю недоторканності з усіх депутатів і все ще продовжуємо чекати, коли вже ми дочекаємось, коли цей законопроект буде внесений в зал. Стосовно… Тому наша фракція як займала позицію, що давайте знімати з усіх депутатів, тому що цього хочуть наші виборці і ми не будемо вибірково голосувати за когось це, незважаючи в нашій фракції він або в іншій, так ми ці позиції тримаємо. Що стосується конкретно справи депутата Сергія Дунаєва, то це суто помилка, яка створена… сталася із-за максимально забюрократизованою ситуацією з поданням декларацій. В цій ситуації може оказатись будь-який депутат в цьому залі, при чому мене, відверто кажучи, насторожує вислів, який прозвучав сьогодні, що це – пілотний проект. Якщо це пілотний проект по нашій фракції, то це вже п'ятий, четвертий, буде п'ятий, шостий. Враховуючи кількість членів фракції, я вважаю, що статистика дуже несприятна для провладних фракцій, де на сьогоднішній день з найбільшої фракції парламенту зняли тільки з одного, а тут – пілотний проект. Думаю, що депутати визначаться. Ми з повагою віднесемося до будь-якого рішення, але вважаємо, що це треба знімати з усіх і виконувати те, що ми обіцяли своїм виборцям. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, я хочу нагадати, що тільки представники трьох фракцій. Будь ласка, Сергій Власенко. Він представить позицію "Батьківщини". І чи є ще групи і фракції, які не виступили і бажають? Шановні колеги, про що говорить ця справа? Ця справа говорить про одну абсолютно очевидну річ: бізнес повинен бути відділений від політики. В 14-му році нам розказували, що бізнесмен і політика – це супер, це найкраще. Бізнесмен витягне цю країну із прірви війни. Бізнесмен як багата людина не буде мати корупційних потоків. Бізнесмен, взагалі, – це світло в кінці тунелю. І нам розказували, що це абсолютно нормально, коли бізнес і політика поєднанні. Коли будучи 20 років у політиці, будучи депутатом, будучи міністром двічі і закордонних справ, і міністром економіки, і при цьому залишаючись бізнесменом, що це нормально. І так воно би мало би бути. І так би мало би бути і далі. Ні, це ненормально. Бізнес повинен бути окремо. Політика повинна бути окремо. І не треба потім один одному розказувати про те, що, ой, там мої фірми випадково потрапили в тендер. Мої фірми випадково продають цукерки в Російській Федерації. Мої фірми випадково в Криму присутні і так далі. Це ненормально. Бізнес – окремо. Політика –окремо. У нас у фракції от сидить Сергій Владиславович Соболєв, який в українському парламенті, напевно, один із найбільш шанованих депутатів з найбільшим стажем. Скільки компаній йому належить? Нуль. Нуль. Пробачте, що про себе з високої трибуни. Я коли йшов в парламент, я прийшов з юридичної компанії номер один в Україні, при цьому перед тим, як зайти в парламент вийшов із засновництва. Скільки у мене компаній в декларації? Нуль. Нуль. Юлія Володимирівна Тимошенко так, вона прийшла в політику… Я розумію цих "окалів", "окалів" порошенківських. Вона коли прийшла в політику так, вона прийшла з великого бізнесу. Але я підкреслюю, перед тим, як прийти в парламент, вона вийшла із засновництва, вийшла із директорства, вийшла звідусіль, і вона чистий політик. Її бізнес шукали Янукович, Ющенко, зараз шукає Порошенко, нема бізнесу у Тимошенко. Тому "Батьківщина" чітко підтримує поділ бізнесу і політики. А порошенківським посіпакам, далі говоріть "у", "а" і продавайте цукерки, пояснюйте, чому ви продаєте до цих пір цукерки в Криму. Дякую. Шановні колеги! Я єдине що хочу ще раз звернутися до зали і подякувати, що сьогодні ми мали таке, як би конструктивне обговорення всіх законопроектів. І звернутись все-таки з проханням дотримуватись Регламенту, обговорювати виключно предмет тієї постанови, яку ми зараз розглядаємо. Зараз, наскільки я розумію, всі фракції і групи, які мали бажання виступити відносно конкретної постанови на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва, мали можливість долучитися до обговорення. Зараз, згідно Регламенту, народні депутати України можуть ще взяти слово, і я прошу записатися народних депутатів України на обговорення.

Будь ласка, Юрій Левченко. Юрій Левченко. 16:46:09 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. От зараз ми вчергове побачили таку дуже блюзнірську маніпуляцію навколо питання про депутатську недоторканність. Справа в тому, що Генеральний прокурор Юрій Луценко, по-перше, він дуже якось так, як би сказати, сором'язливо уникнув відповіді на запитання пана Власенка. А чому, власне кажучи, немає подання на затримання і немає подання на арешт відповідного сьогоднішнього депутата, по якому розглядається це питання? А справа в тому, що без цих двох подань ніяка недоторканність не знімається, бо все, що відбувається, це дозволяється розслідувати щодо нього відповідну справу, але затримати його і арештувати не можна і далі, і він може в будь-який момент сісти на будь-який літак і втекти куди йому зручніше. Ну, напевно, в цьому випадку в Москву, але будь-де, де є статки. І от в цьому є фундаментальна проблема оцієї всієї ситуації із змінами… з депутатською недоторканністю. Справа в тому, що поки в Конституції України є ця норма середньовічна, я б сказав доісторична, про депутатську недоторканність за кримінальні злочини, жодного заможного народного депутата, який особливо має певні зв'язки з діючою владою чи з правоохоронними органами, чи може з ними якось домовитися, неможливо буде притягнути до відповідальності. Тому що в будь-який момент можна буде просто сісти такому народному депутату на літак чи на машину, чи взагалі пішки перейти кордон і втекти від відповідальності. Тому і українське суспільство вимагає вже роками, щоб скасували цю норму в Конституції України. щоб цю норму скасувати, ми бачимо, як в цій залі – і не тільки в цій залі, і на Грушевського, і на Банковій – постійно відбуваються спекуляції навколо цього питання. От нарешті цього року народні депутати України зібрали 158 підписів, зареєстрували відповідний закон, щоб скасувати недоторканність вже одразу, проголосувати за це і Петро Олексійович Порошенко, і, до речі, представник БПП і пан Луценко, і інші представники БПП завжди розказували, що це треба зробити. Але коли дійшли безпосередньо до справи, до голосування, яке було нещодавно, пару тижнів тому, то що вся країна побачила? Побачила те, що нормально справжній законопроект про скасування недоторканності вже загальмували, йому не дали можливості далі над ним працювати, а натомість дали зелене світло порошенківському шулерському законопроекту, який насправді не хоче скасовувати недоторканність, який насправді прописує норми таким чином, що для наступного скликання в будь-якому випадку ця недоторканність залишиться. А якщо навіть

Дякую. Я дам вам 30 секунд, тільки єдине, дуже прошу говорити по темі обговорюваної постанови. Шановний колега! Будь ласка, 30 секунд, по темі. Пані Ірино, я говорю по темі, тому що постанова стосується депутатської недоторканності, я говорю, виключно про депутатську недоторканність, більше ні про що я не говорю. Так от оце ми бачимо реальність, ми бачимо блюзнірство, ми бачимо бутафорію. Що з одної сторони розповідають, що нібито борються з злочинцями народними депутатами, а насправді не хочуть скасовувати депутатську недоторканність. А якщо говорити конкретно про Дунаєва, то знімати недоторканність треба знімати з будь-якого народного депутата. Тому безперечно "Свобода" буде голосувати за цю постанову…

Шановні колеги! Коли ми всі йшли в парламент, кожен з нас давав слово своїм виборцям, що знімуть недоторканність. Сьогодні Юрій Левченко зібрав вже 158 підписів у Верховній Раді по зняттю недоторканності з усіх. І це треба зробити не перед виборами було, а ще рік тому. І зараз ще не пізно зняти недоторканність з кожного з нас. Ніхто не повинен бути привілейований, і ми прийшли сюди працювати заради України і для нашого українського народу, який нас обирав. По-друге, хочу подякувати Юрій Віталійович, вам за те, що все ж таки порушені кримінальні провадження. І вважаю, що у міністра Насалика немає недоторканності, і він повинен відповідати за те, що шахтарі не отримували п'ять місяців заробітної плати. Сьогодні в чотирьох порушені кримінальні провадження, вважаю, що вони не будуть викинуті у смітник, а будуть доведені до логічного кінця і будуть покарані ті, хто сьогодні знущається над робітниками,

сьогодні перекритий шлях Донецьк–Дніпропетровськ. Тому вважаю, що не треба доводити людей до кипіння. Вважаю, що треба сьогодні і антикорупційним органам попрацювати не тільки, що у Верховній Раді робиться, а де поділися гроші МВФ – 2 трильйони гривень, де поділися гроші пенсіонерів – 200 мільйонів гривень з Пенсійного фонду, і розслідувати це питання до повного логічного завершення. Порушувати кримінальне провадження, а не звертати в бік тільки сьогодні парламенту. Поверніть в бік, будь ласка, свою голову до уряду, який взагалі антилюдський, поверніть і накажіть тих, хто сьогодні порушує закон, хто сьогодні не призначає фахових міністрів, хто сьогодні грабує Україну. Сьогодні треба не грабувати, а годувати українців, повернути українців до своїх будинків, гастарбайтерів, і навести порядок Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". показують навіть, і слухають, і дивляться, знаходиться подання наше, спільно проголосоване подання на голосування змін до Конституції по зняттю депутатської недоторканності в цілому. І ми всі переконані, бачу, тут є консенсус, що на нинішній сесії впораємося і з цим питанням. І, будь ласка, зараз виступ – народний депутат Мусій. Вам слово, тому що наш колега попередній сказав, що він уже передав слово, право виступу іншому колезі. Будь ласка, пане Мусій. 16:53:18 МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, я уповноважений озвучити позицію нашої депутатської групи "Народний контроль" політичної партії щодо недоторканності як такої. Безумовно, ми будемо голосувати за зняття недоторканності з будь-кого будь-коли, але… є як завжди "але". Ми чомусь в наших законопроектах, які направили на голосування в комітет, знову забули про недоторканність Президента, тому що закону про імпічмент Президента в нас немає, ми забули про недоторканність суддів, які теж середньовічна норма абсолютно, де ми бачимо неприпустимі норми серед суддівського корпусу: п'яними їздять за кермом, стріляють під час їх затримання і так далі. Тому ця недоторканність має бути системним і комплексним баченням всього парламенту. І щоби не було проти кожного із депутатів в черговий раз шляхом політичного якогось тиску на ту чи іншу фракцію з боку Генеральної прокуратури подання на того чи іншого депутата, потрібно це питання було б вирішити один раз і назавжди. І не так, як в президентському законопроекті, а так, як ми подали правку від нас чотирьох народних депутатів щодо зняття недоторканості, яку... обіцянку, яку ми всі з вами і, напевно ж, там 90 відсотків вас народних депутатів перед виборами давали цю обіцянку по зняттю депутатської недоторканності. І ми подали відповідну правку, що не з наступних якихось скликань, невідомо яких, і що знову може відмінити Верховна Рада це рішення, а негайно проголосувати зняття депутатської недоторканності в тому архаїчному вигляді, в якому вона існує в Конституції України. Але, безумовно, дуже важливим є залишення депутатської недоторканності, умовно кажучи, за політичні висловлювання під час законотворчості і під час виступів в парламенті, щоб не перетворили ми оцю мантру по недоторканності в те, що завтра жоден народний депутат не зможе сказати криве слово проти влади. Тому важливе дуже збалансоване таке рішення по депутатській недоторканності. І закликаю якомога швидше комітет, який доопрацьовує оце питання недоторканності, врахувавши нашу правку від "Народного контролю", обов'язково винести ще до президентських і ще до президентських і до парламентських виборів це на голосування в зал. І, безумовно, сьогодні, виконуючи цю послідовну політику народного контролю, ми однозначно будемо підтримувати зняття недоторканності з будь-якого народного депутата, в тому числі і, не дай Боже, коли черга дійде до якихось наших навіть найближчих друзів, наш голос завжди буде за. Вважаю, що цю архаїчну норму потрібно ліквідовувати. Тому дякую Генеральній прокуратурі за те, що вона послідовно підходить до бізнесменів, які засіли тут давно у Верховній Раді, а, насправді, мали б займатися бізнесом, а не політикою. Дякую вам. Отже, час для виступів народних депутатів завершений. Зараз три заключних слова: спочатку Генеральний прокурор, потім Дунаєв Сергій, потім Павло Пинзеник. І я такі послідовності буду запрошувати. Отже, запрошую до заключного слова Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка.

я почув фактично два прямих запитання щодо суті сьогоднішнього розгляду. Перше – від народного депутата Лапіна, який запитує, чи даю я гарантії, що ця справа буде в суді. Ні, не даю, бо є прокурором, який дотримується закону. Наразі я прошу депутатську недоторканність тільки для того, щоб перевірити, чи дійсно був умисел у народного депутата спеціально внести неправдиві відомості в його декларацію. Для цього треба провести ряд оперативно-слідчих дій. Це можливо робити, на моє глибоке переконання, виключно після дозволу Верховної Ради. Усі вигляди прослуховування, стеження, обшуків щодо народного депутата або майна, яке він використовує в своїй діяльності, без такого вашого рішення є неможливими. Тому я вважаю, що ваше рішення не є гарантією притягнення до кримінальної відповідальності, але є гарантією рівності всіх перед законом і проведення слідчо-оперативних дій для встановлення істини. І те, що вона буде об'єктивною, я вам можу гарантувати. Друге запитання задав голова фракції, пан Бойко, про те, що статистика подань щодо його депутатів є надто великою. З цим я згоден, пане Бойко. Є тільки одна проблема. Коли формуєте список, думайте, чим це закінчиться. Я не винен, що саме у вашій фракції зібралася така велика кількість людей, щодо яких є так багато питань у правоохоронних органів. Ви всі знаєте про те, що я ніколи не відкидаю кримінальні… подання про депутатську недоторканність через приналежність тої чи іншої особи до тої чи іншої фракції. Так чи інакше, подобається мені чи не подобається політична риторика тої чи іншої політичної сили, але йдеться виключно про ознаки кримінальних правопорушень. Я давав вам слово, коли ви мене призначали на цю посаду, що буду об'єктивним і його дотримаються. І нічого поганого в тому, що з ваших колег знімають недоторканність, в принципі, немає, бо на всіх телеефірах ви ж розказуєте, що це давно треба зробити. То зробіть! Просто сьогодні проголосуйте за те, щоб пан народний депутат став таким же, як і всі мільйони українських громадян, які заповнюють декларацію, і для притягнення яких до відповідальності зовсім не треба приходити в Верховну Раду. Мені здається, що слуга народу має відповідати щонайменше так само, як, власне, сам народ. В даному випадку я говорю не про телевізійний серіал, а про народного депутата із "Опозиційного блоку". І останнє. Ще раз, Закон "Про запобігання корупції", проголосований у цьому залі, вимагає показувати бенефіціарство у всіх, підкреслюю, у всіх випадках:

Цього за даними Національного антикорупційного бюро народний депутат не зробив. І якщо слідство встановить, що він це зробив умисно, з умислом, то він понесе відповідальність, яку ви, шановні народні депутати, проголосували. Якщо умисел не буде встановлений, значить, слідство прийме і прокурор об'єктивне рішення. Тому прошу дати можливість слідчим і прокурорам, детективам і прокурорам працювати в цьому випадку і підтримання подання про зняття недоторканності – без затримання, без арешту, але бути доторканним до закону, як і всі інші громадяни України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Для заключного слова запрошується народний депутат України Дунаєв Сергій Володимирович.

Шановні народні депутати, я буду дуже краток. Я з повагою прийму будь-яке ваше рішення. Дякую за увагу. заключне слово від комітету регламентного, і після цього ми переходимо до прийняття рішення. Тому я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал і секретаріат Верховної Ради я прошу запросити всіх депутатів в зал. Разом з тим хочу повідомити, що в нас є ще один борг і відразу після голосування нам буде необхідно достроково припинити повноваження двох членів ЦВК, яких ми обрали. Тому я дуже прошу всіх бути в залі. Після голосування не виходити з залу, відразу після того ми будемо розглядати дві постанови про припинення депутатських повноважень. Тому я прошу всіх максимально мобілізуватись і запрошую до заключного слова першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Павла Васильовича Пинзеника. Будь ласка. Шановні колеги народні депутати, висновок Комітету з питань Регламенту є доволі об'ємним, неможливо ознайомити з ним депутатський корпус протягом 5 хвилин, які були виділені для виступу і доповіді. прошу всіх по можливості, особливо правників, уважно ознайомитися з тими правовими позиціями, які в ньому викладені. Я прошу нарешті звернути увагу на ці правові позиції керівників правоохоронних органів, які присутні сьогодні в цьому залі. Подань з приводу 366-1, недостовірного декларування, в цій залі ще не розглядалися, судової практики в цих питаннях практично немає. немає. Я не впевнений в тому, що кримінальне право і кримінальний процес – це ті сфери, в яких слід проводити експерименти на людях, навіть якщо вони народні депутати України. Прошу ще раз уважно звернути увагу саме на правові позиції, викладені в нашому висновку і взяти їх, можливо, до уваги на майбутнє. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Отже, ми переходимо до прийняття рішення і я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. я прошу повернутися в зал і хочу наголосити, в нас стоїть питання тільки про зняття недоторканності. В нас нема питання про арешт і нема питання про затримання. Питання тільки в тому, щоб дати можливість проводити слідчі дії я проти будь-якого громадянина. Тому я прошу всіх взяти участь в голосуванні, зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дунаєва Сергія Володимировича. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

За-125 Рішення не прийнято. Прошу по фракціям показати.

Ми не ставимо арешт, ми не ставимо затримання, ми ставимо тільки скасування недоторканності. Надто великий розрив, колеги, щоб ще раз ставити. Це недостача в 100 голосів, це надто велика недостача. І я хочу повідомити Генеральному прокурору України, що рішення по притягненню до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва не прийнято. І я вважаю, колеги, це неправильним. Ми зовсім недавно голосували про скасування депутатської недоторканності. І я не розумію, чому ми відмовляємось дати можливість суду просто і слідчим проводити слідчі дії? Рішення не прийнято. Отже, колеги, ми переходимо до кадрових питань. До постанов про припинення депутатських повноважень. І, колеги, це кадрові питання, вони були в порядку денному. Я кадрові питання можу вставити в будь-який момент. Я прошу усіх зайти в зал, ми переходимо до розгляду цих кадрових питань. Перше. Я ставлю на розгляд проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфремової нашої колеги, яку ми обрали членом ЦВК. Прошу підтримати за скорочену процедуру 150 голосів. Прошу голосувати, колеги, прошу підтримати. Колеги, скорочену процедуру, прошу проголосувати, щоб все було згідно Регламенту, щоб все було в порядку передбаченому законом. Прошу підтримати. Це ж технічне питання, колеги, підтримайте, будь ласка,. Єфремова! Єфремова! І я запрошую до доповіді першого заступника голови комітету Пинзеника Павла Васильовича. Павло, будь ласка. Колеги, і прошу всіх заходити в зал, не розходіться, це надзвичайно важливі питання, без цих питань завтра ЦВК не зможе прийняти присяги. Будьте відповідальними, колеги, і прошу всіх зайти в зал. Будь ласка, пане Павло. 17:07:45 ПИНЗЕНИК П.В. Шановний Голово! Шановні колеги! З вашого дозволу, я зроблю доповідь щодо двох проектів постанов, які зареєстровані послідовно у 9159 і 9160. 9159 стосується заяви народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" Єфремової Ірини Олексіївни про складення нею депутатських повноважень, згідно з вимогами пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України і статті 4 Закону "Про статус народного депутата", у зв'язку з призначенням 20 вересня 18-го року членом Центральної виборчої комісії. Комітет прийняв рішення внести відповідний проект постанови і просить його підтримати. Також до Верховної Ради України надійшла заява народного депутата, члена депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юзькової Тетяни Леонідівни про складання нею депутатських повноважень також у зв'язку з призначенням призначенням 20 вересня членом Центральної виборчої комісії. Також просимо підтримати відповідний проект постанови, поставивши на голосування послідовно два проекти 9159 і 9160. Дякую за увагу. Дякую вам. Колеги, я буду ставити в послідовності, яку зазначив комітет. Але я прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. Так, одна за одною. Спочатку я поставлю Постанову 9159 – Єфремову Ірину Олексіївну, яку ми обрали членом Центральної виборчої комісії, потім поставлю Постанову 9160, де ми проголосуємо за Юзькову Тетяну Леонідівну, яку ми теж обрали одноголосно членом Центральної виборчої комісії. Колеги, має бути оголошена заява, як мені пояснюють, про конфлікт інтересів. Тому я надаю зараз слово для виступу Колеги, я вас дуже прошу, ви збираєтесь і займайте робочі місця. Юзьковій Тетяні Леонідівні. Одна хвилина. Дякую. Шановні колеги, відповідно до частини шостої статті 37 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про наявність конфлікту інтересів при голосуванні питання про моє дострокове припинення повноважень як народного депутата. І поясняю, що голосувати з цього питання я не буду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Надаю одну хвилину Єфремовій Ірині Олексіївні. Будь ласка, пані Ірина. І.О. Шановні колеги, згідно Регламенту Верховної Ради України хочу заявити про конфлікт інтересів при голосуванні про позбавлення мене повноважень народного депутата України. І не буду голосувати за це питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Ірина, пані Тетяна, ми з вами провели дуже буремні дні тут у Верховній Раді України. Я хочу вам подякувати за всі зусилля, за вашу енергію, за ваш великий професіоналізм і досвід, який ви проявили під час роботи у Верховній Раді України. Перед вами стоять нові завдання. Центральна виборча комісія, оновлена після Майдану, нова Центральна виборча комісія. Я вам бажаю успіхів. І ставлю в послідовності постанови на голосування. І сподіваюся, що весь зал підтримає ці постанови, щоб завтра члени ЦВК могли прийняти присягу і приступити до виконання своїх обов'язків. Отже першою ставлю на голосування проект Постанови про припинення повноважень народного депутата України Єфремової (№ 9159). Прошу проголосувати. Прошу підтримати дану постанову. Прошу кожного брати участь в голосуванні. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-268 Рішення прийняте. Пані Ірина, дякую вам! І успіхів вам в новій роботі. Тепер я ставлю на голосування проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Юзькової Тетяни Леонідівни (№9160). Шановні колеги, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-258 Постанова прийнята. Рішення прийняте. Пані Тетяна, вам успішної і такої ж професійної роботи в Центральній виборчій комісії. Вітаємо, колеги. Але також хочу вам наголосити, що надійшов проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Журжія. І я прошу, колеги, зараз розглянути і цю постанову. Я прошу підтримати її розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-170 Рішення прийняте. І я запрошую до виступу Пинзеника Павла Васильовича, першого заступника Комітету. Шановний Голово, шановні колеги! Доповідь буде дуже короткою, надійшла заява народного депутата Журжія про складання ним депутатських повноважень за власною заявою, комітет її розглянув і пропонує підтримати відповідний проект постанови. Дякую за увагу. Дякую, колеги. І тепер я ставлю на голосування проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Журжія Андрія Валерійовича. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-175 Рішення не прийняте. Отже, колеги, я прошу всіх уваги. Ми до обіду мали ряд, я ще, колеги, я ще обіцяв поставити після обіду ще раз включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режиму" (щодо засудження та заборони "російського світу" в Україні). Тільки включення в порядок денний сесії 9139. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії 9139. Це тільки включення, ми не будемо його розглядати сьогодні, це тільки включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати. Те, що ми до обіду голосували, 9139. За-194 Рішення не прийняте. Тепер, колеги, я прошу всіх уваги. У нас до обіду стояли надзвичайно важливі питання, але ми не встигли їх розглянути, тому що у нас затягнувся розгляд проекту по мові. І я хочу тепер, колеги, серед них дуже важливе, про прилеглі території, про прилеглу зону України. Це питання "Чорноморнафтогазу" і питання ProZorro. Я з вашого дозволу зараз поставлю їх на рейтингове голосування, щоб ми побачили чи ми можемо їх зараз поставити на голосування. Я прошу, колеги, всіх зараз приготуватися наголошую, це ті законопроекти, які були до обіду і стояли відразу після Закону про мови. Перший з них був проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (8265). Надзвичайно важливий законопроект, колеги, ми просто його не встигли розглянути, але це номер один прерогатива для українського уряду, для українських громадян. І зараз я проведу рейтингове голосування хто за те, щоб ми зараз перейшли до його розгляду. Я прошу всіх зайти в зал, колеги, я прошу зайняти робочі місця. Наголошую ще раз – це важливе питання для уряду. Я прошу всіх, не виходіть з залу, Леонід не виходіть з залу, поверніться – це ProZorro, це публічні закупівлі. І я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України (8265). Це рейтингове голосування, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

163. Дуже шкода, колеги. Я ставлю, який був наступний закон. Наступний був проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (8338). Це лишень рейтингове голосування. Я прошу, колеги, підтримати проект Закону 8338, рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. 160. Колеги, я нагадую для усіх, ми голосуємо рейтингове голосуванням ті питання, які стояли до обіду, але ми їх не встигли розглянути, поскільки затягнувся розгляд Закону про мову. Я ставлю на рейтинг для того, щоб ми не входили в завідомо провальні закони. Зараз я буду пропонувати, щоб ми перейшли до проекту Закону про прилеглу зону України (8361). Комітет стверджує, що цей закон об'єднує всі фракції. Він стосується АТО, і він стосується дій української влади на прилеглих до окупованої території земель. Тому, колеги, експерти, які займались цим питанням, подивіться по фракціям і підтримайте це. І я прошу не виходити з залу. Зорієнтувалися? Можемо голосувати? Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про прилеглу зону України (8361). Він є об'єднуючий, в ньому зацікавлені всі. Я прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Давайте ми запросимо людей. А де ділися люди в робочий час, поясніть мені. (Шум у залі) А, будь ласка! Для того є голови фракцій. Повідомте, щоб вони повернулися на робоче місце. На робоче місце парламенту воюючої країни – і нема інших варіантів! Я прошу всіх зараз, колеги, закликати всіх депутатів у зал. Закон про прилеглу зону України підтримується усіма фракціями. Прошу показати по фракціях. Прошу по

Зараз я поставлю ще раз на рейтингове голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Зараз я поставлю ще раз це питання на голосування. І принагідно хочу повідомити, поки депутати заходять, що завтра об 11-11:10 відбудеться присяга новообраних членів Центральної виборчої комісії, і я публічно оголошую і запрошую їх на наше засідання для оголошення присяги завтра. А зараз прошу всіх приготуватися до голосування. Отже… Запросіть людей в зал, колеги. Ви бачили по фракціях. Я ще раз ставлю на рейтингове голосування проект Закону про прилеглу зону України (8361). Його підтримують усі фракції. І я прошу всіх підтримати шляхом голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, рейтингове голосування. Прошу підтримати, голосуємо, колеги.

Колеги, увага! А потім до мене на Погоджувальній раді десятки питань: постав той закон, постав той закон. Ми зараз в четвер 17:20, так, ви не вимагайте в мене на Погоджувальній раді, ви на роботу ходіть і тоді буде більше законів. Я прошу усіх зайти в зал. Прошу усіх зайти в зал і прошу приготуватися до голосування. Це не підхід, я закликаю ще раз, ще раз покажіть по фракціям. Так не буде, ми будемо приймати рішення.

я прошу усіх зайти в зал, із лож повернутися в зал. Я ж бачу, ви під час голосування просто виходите із своїх робочих місць. В нас робочій час і робочій день і ми будемо працювати. Отже, я поставлю ще, ще один закон, який у нас був це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону, можливо, він набере більшу кількість голосів, це 6777, зорієнтуйтесь по фракціям. Отже, колеги, я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (6777). Я прошу всіх проголосувати і взяти участь в голосуванні. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо. За-181 Колеги! Отже, у нас Закон про прилеглу зону набрав найбільшу кількість голосів, він є наступним в порядку денному. Я прошу, зараз ще раз його поставлю і прошу всіх зайти в зал, колеги. Прошу приготуватися до голосування. Прошу запросити усіх депутатів в зал.

в зал. Колеги, ми провели рейтингове голосування, але наступний закон, який у нас є по порядку денному, це закон 8184, проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту. Закон 8184. Я хочу спитати, чи є в залі доповідач Король Віктор Миколайович? Король є в залі. І ми переходимо до його розгляду, він є наступний в порядку денному. За час розгляду я дуже прошу усіх запросити в зал, цей закон об'єднує всіх, щоб ми могли об'єднатися під час його голосування. Отже, ми переходимо до проекту Закону 8184, і я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, я ще раз прошу, ми не встигнемо за повною процедурою. Я прошу всіх підтримати скорочену процедуру. І, колеги, я ще раз прошу підтримати розгляд 8184 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Пане Іван, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу всіх підтримати, колеги.

Колеги, ми не можемо ввійти в повну процедуру, бо ми вийдемо за робочий день, ми вийдемо за робочий день. Тому я ще раз, колеги, закликаю всіх підтримати, Отже, ще раз ставлю 8184 за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати, за скорочену, прошу голосувати.

Колеги, я ще раз наголошую, звертаюсь до логіки народних депутатів. Ми не зможемо ввійти в повну, у нас немає часу, у нас півгодини часу. У нас єдиний спосіб, це за скороченою розглянути. Я прошу кожного проголосувати і підтримати. Колеги, я прошу зараз кожного, проголосуйте. Зараз ми проголосуємо скорочену, і ви поясните. Проголосуй скорочену. Отже, колеги, я прошу ще раз підтримати розгляд проекту Закону 8184, який стоїть наступним у порядку денному, за скороченою процедурою. Прошу всіх проголосувати і підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати. Кожен голос, уважно. 17:28:22 За-152 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Короля Віктора Миколайовича. Будь ласка.

Шановний головуючий, шановні колеги, до вашого розгляду пропонується законопроект номер 8184. Справа в тому, що комітет дуже плідно спілкується з практичними працівниками нашої поліції, в частности з працівниками карного розшуку, слідства. В результаті цього спілкування ми виявили таку проблему, яку пропонується зараз вирішити. Справа в тому, що метою законопроекту є встановлення невідворотності та адекватної кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжками. Чинна редакція нині діючої 289-ї і 185-ї, крадіжки, привела до того стану, що правопорушнику дає можливість уникнути більш суворої кримінальної відповідальності у випадку відсутності реального збитку, тобто повернення потерпілому транспортного засобу. Нонсенс, кримінальний розшук, коли вся поліція розшукує угнаний автомобіль, находить і повертає власнику і находить людей, які угнали, відповідальність іде по частині першій – нічого не зробили. Ну, розбили форточку чи зняли дзеркало. Тому, виходячи з тої реалії – і на другий день ці злочинці знову скоюють злочини – ми пропонуємо вам, прийнявши зміни до відповідних статей, це стаття 289 та 185-а Кримінального кодексу, дати можливість нашій поліції, кримінальному розшуку застосувати всі засоби, які у них є на озброєнні, для того, щоб ми з цими злочинами припинили. Для відомості хочу сказати, до вашої, що кожен день…

В частині другій 289-ї "Незаконне заволодіння транспортним засобом" виключити таку кваліфікаційну ознаку як "завдання значної матеріальної шкоди" та встановити кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом, якщо предметом такого незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить значний або великий розмір. Крім того, при обговоренні цього питання автори, в тому числі і я прийшли до висновку, що треба врахувати зауваження, які є. І говорю під стенограму. Тому прошу підтримати цей законопроект, прийняти за основу в першому читанні, за виключенням статті 186 і 187-ї Кримінального кодексу, це "Грабіж" і "Розбій". Дякую вам. Ви можете продовжити. Ви маєте доповідати і від комітету. Тому я вам даю ще 2 хвилини від комітету, і ви можете продовжити. Будь ласка, 2 хвилини доповідь від Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Будь ласка. Крім того, дуже широко розповсюджений такий спосіб угону транспортних засобів як застосування електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічної системи охорони стаціонарних або рухомих об'єктів та у випадку відсутності реального збитку. Що це каже. Що сьогодні угонщики, крадії автотранспорту, крадії квартирні застосовують спеціальні, чуєте, (не подвійного призначення), електронні засоби, які подавляють протиугонну систему протиугонну систему автомашини. Тобто, нажавши кнопку на квартиру, яка стоїть на пульту, – не поступає сигнал про порушення, на автомобіль – він не робить. І вони спокійно угоняють це. Оце як додаткова ще ознака кримінальної відповідальності. Тому ще раз повертаюсь до того, що комітет розглянув ці пропозиції, підтримав і просить вас прийняти в першому читанні за основу з поправками, для стенограми – крім статей 186-ї і 187-ї Кримінального кодексу. Ми погодились з науково-експертним, з іншими зауваженнями і викреслили з цього проекту ці статті. Прошу підтримати. Це сьогодні буде реальна допомога оперативним підрозділам поліції навести лад в такому значному сегменті сегменті кримінальних порушень як незаконне заволодіння майном громадян і державним, і іншої власності. Прошу вас підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую. Отже, ми переходимо до обговорення. І, шановні колеги, я прошу провести запис: два – за, два – проти. Прошу фракції взяти участь в обговоренні.

Я вам дам потім заключне. (Шум у залі) Пане Віктор, так, я потім дам заключне вам з трибуни перед самим голосуванням. А зараз йдемо по фракціям, а потім вам дам заключне. Отже, від "Народного фронту" Бондар Михайло Леонтійович. Передайте, будь ласка, Тетеруку Андрію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Андрій. 17:34:46 ТЕТЕРУК А.А. Дякую своєму колезі Михайлу Бондарю за передане слово. Андрій Тетерук, "Народний фронт". "Народний фронт" буде підтримувати цей законопроект, тому що, ми вважаємо, необхідним зменшення кількості правопорушень, пов'язаних з угонами автотранспорту за допомогою різних пристроїв, які були щойно озвучені. Ми вважаємо, що ми маємо виправити цю прогалину в законодавстві і посилити нашу боротьбу за збереження того майна, яке належить автовласникам. Тому "Народний фронт" буде голосувати за цей законопроект. Закликаємо всіх народних депутатів, хто знаходиться в кулуарах або в стінах парламенту повернутись в сесійну залу і продовжити голосування, щоб воно було результативним і ми закінчили цей день на гарній позитивній ноті, тому що ми розпочали день з високих темпів, гарно працювали і тепер маємо гарно його завершити. Дякую всім за роботу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Принагідно хочу всіх ще раз закликати, запросити депутатів в Хвилин за 15-20 після обговорення ми будемо приймати рішення і я прошу усі фракції максимально змобілізувати народних депутатів. Отже, зараз від "Блоку Петра Порошенка" Барна Олег Степанович. Я передаю слово колезі пані Сергію Мельнику. по окремих питаннях десь ми в сторону йдемо. Так, наприклад, щоб поставити людям, які отримують субсидії, поквартирні лічильники, ми декілька років ставили побудинкові. Тепер ми – зворотній шлях. Мені здається, що якщо відбулася кража і застосовані електронні, тобто получається караємо за інтелект. Яка різниця, яким чином здійснював правопорушення. Треба карати за правопорушення. Мені здається, ми скоро зайдемо дуже далеко з такими підходами. Дякую вам. Від "Самопомочі" Сидорович Руслан Михайлович. пристроїв, воно навпаки, частково звужує і може давати уникненню. Але найстрашніше в іншому. Шановні колеги, подумайте, що ми робимо. 289 стаття, зміни які пропонуються. Тобто додатковою кваліфікуючою ознакою, яка буде обтяжувати притягнення до кримінальної відповідальності, є вартість викраденого автомобіля. Тобто, якщо громадянин володіє автомобілем вартістю в тисячу чи в 2 тисячі доларів, то ми будемо вважати, що це не так страшно, що у нього вкрали машину. А якщо вкрали у того за 100 тисяч доларів, то того будемо пакувати в тюрму на 10 років. Люди, ми дискримінуємо фактично людей по майновій ознаці. Не можна цього робити категорично. Тому не можна підтримувати законопроект 8184, тому що він фактично встановлює майнову дискримінацію. Давайте зупинимося і будемо… якийсь здоровий глузд. Кримінальна відповідальність важкість визначається суспільною небезпекою. А завдання матеріальних збитків не є предметом суспільної небезпеки, розміром суспільної небезпеки. Тому в даному випадку цей законопроект підтримувати не можна. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Лінько. Включіть мікрофон з місця. 17:38:31 ЛІНЬКО Д.В. Дмитро Лінько, Радикальна партія. Наша фракція підтримує цей законопроект. Тому що факти крадіжок, як в Києві, так і по всім містам просто це шок для кожного громадянина, який володіє автомобілем і більшість цих злочинів не розкриваються. Щодо попереднього виступаючого хочу заявити, що в минулому році я разом з активістами був на суді де – вчетверте за один рік брали цих крадіїв і суддя за мінімальну заставу під 100 тисяч гривень випускає людей, які вкрали автомобіль вартістю 2 мільйони гривень. Так їм за один вечір вистачить на всіх цих злодіїв заплатити і судді і заставу заплатити, і далі продовжувати свої злочини. злочини. Тому посилювати відповідальність кримінальну за такі подібні злочини треба, щоб ці люди не могли виходити під заставу і далі продовжувати свої злочини. Тому що за один рік чотири рази беруть на гарячому, судді-хабарники відпускають і вони далі продовжують красти автомобілі і красти квартири. Дякую вам, колеги. Ще хтось бажає взяти участь в обговоренні? Всі пройшли, так? Отже, запрошую до заключного слова Короля Віктора Миколайовича. До трибуни, будь ласка, 3 хвилини. Шановні колеги! Я, по-перше, вітаю вас за те, що ви всі подивилися в текст законопроекту, ви його прочитали. Чому ви прочитали? Бо кожен із вас розуміє, яка сьогодні криміногенна ситуація, ніхто не застрахований від цих крадіжок, які відбуваються. І карний розшук, слідство, підказують нам вихід з цього, тобто обтяжуючою обставиною є, коли група готується, придбає обкладання, яке вартує десятки тисяч доларів для того, щоб подавляти електронні засоби захисту наших квартир, нашого транспорту. Правильно сказали, сьогодні діюча норма дає можливість професійним злочинцям сміятися над нами і адвокатам робити з цього захисти. Сьогодні, якщо вкрав машину неважливо якої вартості, але її повернули своєчасно, поліція повернула, відповідальність наступає по частині першій, це нема цього... Друге. Коли вкрали машину чи квартиру, поліція задіє всі оперативно-розшукові засоби, але коли злапали злочинця, перекваліфіковують на частину першу і суд скасовує таким шляхом всі добуті докази. Всі сміються, ви розумієте, всі працюють на результат, а приводиться до нуля, тому що норма закону поставлена так, коли не було таких можливостей. І тому я вас дуже прошу, тут не дискримінація, за винятком часу я сказав, що крадіжкою автомашини по частині першій є сума, чуєте, сума, я от вам кажу, значний розмір – це від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів, в грошах це від 85 тисяч гривень до 250 – раз, це машини дешеві, дешевше нема машини, хіба що "євробляху" хтось спеціально буде красти і все, і більше 250-и наступає частина третя. Тобто підвищується відповідальність конкретним злодіям, які вчинили злочин і вже предстали перед судом, ви розумієте що, перед судом встали, а їх випускають. І ви правду кажете, бо діюча норма на правових підставах створила вже таку ситуацію, що карний розшук відвертається, не хоче, не може і не хоче бути винним або, як вам казати, в дурнях пошиватися перед ними, бо вони виходять звідти діючі норми, сміються і приходять, і знову крадуть, вихизовуючись цим. Ви бачили відеоролики, ви бачили все, за одну хвилину цим пристроєм можна відкрити 10-20 машин, украсти, угнати, відправити за кордон, а ви будете звертатися до цих злодіїв і просити давати гроші, щоб вони розшукали вашу машину, бо поліція… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу додати хвилину, продовжуйте. КОРОЛЬ В.М. Тому я вас дуже прошу, не заваліть цей закон, ми приймаємо в першому читанні, ви розумієте, в першому, можна зняти, можна добавити що ви хочете, але не завалити цей закон. Нас слухають не тільки карний розшук, не тільки власники автомобілів, а й ті, що мають позаду вкрасти, пограбувати, здійснити злочин і вони зараз від вас будуть тішиться. Сьогодні, якщо ми завалимо цей закон, цей світ – світ злодіїв – буде святкувати в усіх ресторанах свою перемогу. От зрозумійте, я до вас звертаюсь, не за папірцями, а як людина, яка це знає, які розчарування у всього колективу, в усіх їх, коли злапав, привів, а він вийшов із залу суду і показує тобі отак вот, такого носа. Недопустимо це. Я прошу вас, не завалити закон – це перше читання. Кожен з вас свої сумніви, прийти в комітет… КОРОЛЬ В.М. Просто прийшли співробітники карного розшуку, слідства в комітет, годину… Авторами законопроекту являються 90 відсотків членів комітету, які слухали, які запропонували на ваш розсуд. Тому, шановні мої колеги, це не на слово повірте, я цифри вам говорю, кожен день 30-50 автомобілів похищається. Це весь карний розшук, всі, зайдіть, в задіяні в засобах, щоб зловити злочинця. Ловлять і … Дякую вам. Дякую. Отже, колеги, Обговорення завершене ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу запросити всіх депутатів в зал і приготуватись до прийняття рішення. Я прошу і голів фракцій, запросити всіх депутатів запросити в зал, і секретаріат Верховної Ради всіх запросити в зал, ми вже переходимо до прийняття рішення, вже переходимо.

ласка, прошу проходити і займати робочі місця. Отже, колеги, я прошу займати робочі місця. Я прошу приготуватись до голосування. Не виходіть з залу, навпаки заходіть в зал. Отже, колеги, прошу всіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (№8184). Тільки за основу, з урахуваннями пропозицій комітету, колеги. Тільки за основу. Я прошу проголосувати і я прошу підтримати за основу 8184. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо!

у залі) Не спрацювала картка. Я ще раз поставлю на повернення. Колеги, не спрацювала картка. Я по фракціях зачитаю. Ви запросіть депутатів в зал, будь ласка. Ви всі бачите, кого немає поруч з вами. Запросіть депутатів у зал. Отже, "Блок Петра Порошенка" – 88, "Народний фронт" – 49, "Опозиційний блок" – 19, "Самопоміч" – 5, Радикальна партія – 12, "Батьківщина" – 6, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 2, позафракційні – 14. Колеги, зайдіть, будь ласка. Добре, запросіть людей, я почекаю 30 секунд. Будь ласка, я прошу нікому із залу не виходити. Навпаки, запросити тих, кого немає зараз в залі. Попросили мене хвилину, щоби по кулуарах пройтись. І я прошу і голів фракцій допомогти мені. Більш того, я прошу членів комітету, 80 відсотків яких є авторами цього законопроекту, запросити в зал депутатів, допомогти мені вашу ініціативу реалізувати і зробити законом. Я дуже прошу всіх запросити в зал. І членів комітету, і голів фракцій я прошу максимально запросити депутатів в зал. І не виходьте із залу, колеги, не виходьте під час голосування. Ми дочікуємося, поки зайдуть депутати. І не вибігайте теж! Отже, колеги, зараз я поставлю пропозицію повернутися до проекту Закону 8184. Будь ласка, заходьте, займайте місця. Я ставлю першу пропозицію – повернутися до проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (№8184). Прошу усіх проголосувати, прошу підтримати. Колеги, злагоджено разом голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати за повернення, голосуємо. За-210 Колеги, я ще раз поставлю, але потім я попрошу вас, якщо не пройде за основу, підтримати в комітет. Я хочу спитати: ви підтримаєте в комітет? Колеги, запросіть зараз, я ще раз поставлю. Ми почекаємо одну хвилину, одну хвилину. І прошу всіх запрошувати, колеги. Я хочу спитати чи... Отже, колеги, ми домовилися, я ще раз поставлю за повернення. Якщо не буде необхідної кількості голосів, тоді я поставлю повернути в комітет на доопрацювання. І я ще раз закликаю усіх переконливо зайти в зал і приготуватися до прийняття рішення.

Отже, колеги, я прощу усіх займати робочі місця. Не виходіть із залу, зараз я поставлю на повернення, не виходіть, ми тільки чекаємо. Зайшов Віктор, так, зайшли народні депутати. Дякую вам. Отже, я ставлю спочатку повернутися до голосування за основу. І прошу усіх приготуватися. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду за основу проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (№ 8184). Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. кожен голос має вагу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати.

Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону 8184, і прошу усіх дуже уважно голосувати під час прийняття рішення. Нам бракує три голоси. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, злагоджено. І прошу дуже уважно і пильно голосувати. Голосуємо за повернення проекту Закону 8184. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-230 Повернулися. І тепер я ставлю проекту Закону 8184 за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати і прошу підтримати. За основу з урахуванням пропозицій комітету. Колеги, уважно. Кожен голос має вагу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-226 Рішення прийняте. А ви казали, що немає голосів. Голоси є. Парламент працює. Парламент приймає відповідальні рішення.

Зал об'єднався, всім дякую за підтримку. Пані Ірина, оголошення. під час голосування за законопроект 9036 про внесення змін до статутів ЗСУ. І друга заява від нашого шановного колеги Ярослава Москаленка, що не спрацювала його картка "за" під час голосування за законопроект 5670-д щодо забезпечення функціонування української мови. Шановні колеги, є дуже важливе приємне оголошення нашого шановного Голови Верховної Ради України. Будь ласка, пане Андрію. Будь ласка, пане Андрію. 17:54:23 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я хочу вам зробити ще одне дуже важливе повідомлення. Сьогодні Америки одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 32-33-го років визнається геноцидом українського народу. Це велике історичне рішення. (Оплески) Подякуємо нашим колегам, колеги. Я вважаю, це і є партнерство, коли історична пам'ять дружньої країни вшановується на такому високому рівні. Я впевнений, після рішення Сенату, ми будемо мати підтримку в дуже багатьох інших країнах, які очікували рішення найвищого законодавчого органу Сполучених Штатів нашої боротьби за незалежність і великої трагедії українського народу. І сьогодні український парламент продемонстрував свою велику волю і до вшанування української пам'яті. Сотні років знищували українську мову, і сьогодні наш обов'язок був проголосувати в першому читанні за Закон про мову, проголосувати в європейській дискусії. І я хочу окремо подякувати "Блоку Петра Порошенка" за компроміс, на який "Блок Петра Порошенка" пішов в дуже гострій дискусії. Дякую вам за це, колеги. Я сьогодні згадував, коли приймався Закон "Колесніченка-Ківалова", тут біля трибуни стояли мордовороти охоронці Партії регіонів – тієї сили, яка сьогодні часто говорить про захист Регламенту. І коли ми протестували проти того, а я протестував, тут, в цьому місці ці мордовороти просто калічили народних депутатів України. Їхнє завдання було – знищити українську мову. Їхнє завдання було – знищити українську націю як таку. Ми сьогодні продемонстрували, такі надважливі закони можуть в нормальній європейській дискусії проходити і найголовніше – находити компроміс, консенсус, як ми часто говоримо з нашим європейськими парламентарями. І сьогодні був приклад компромісу і консенсусу, і приклад відповідального рішення. Так само я переконаний, сьогодні надважливе рішення, надважливе рішення сьогодні про санкції, яке ми прийняли, і я на тому наголошував, ми маємо окуповану не тільки територію, ми маємо окупований інформаційний простір. І так ми повинні реагувати, як наші воїни на передовій. Я хочу подякувати Сергію Висоцькому, всім авторам закону. Як наші воїни на передовій, ми повинні захищати український інформаційний простір, бо це війна, війна за серця і думки людей. І в цій війні ми повинні відстоювати український інтерес, українську незалежність. Ми маємо не допустити діяльність їхніх інформаційних ДРГ (диверсійних груп) інформаційного корпусу Путіна. Ми маємо творити свій український простір. І я вітаю всіх, колеги. Давайте привітаємо один одного з тим рішенням. І, звичайно, колеги, відповідальне непросте рішення про продовження дії закону. Непросте рішення, багато емоцій, але ми маємо знову ж таки реакцію наших партнерів, які підтримують і схвалюють наше рішення. Ми сьогодні теж пройшли його без гранат, без бійок, без блокувань трибуни. Ми пройшли його в європейській дискусії, і ми ще раз продемонстрували, що український парламент є і українським по духу, і європейським парламентом, який находить компроміси і який находить порозуміння в залі. Тому я хочу усім народним депутатам, усім, які голосували, які брали участь в обговоренні, подякую окремо голові комітету Княжицькому, які сьогодні доложили величезних зусиль до прийняття закону. Ще раз подякую "Блоку Петра Порошенка" і Ігорю Гриніву особливо за здатність в найважчі моменти і хвилини йти на компроміс і на порозуміння, і привітати всіх нас з сьогоднішнім днем. Це перемога, друзі. Це перемога. Слава України! Час нашого засідання, на жаль, доходить до завершення. Ми не встигнемо прийняти ще ряд важливих законів, які є в порядку денному. Але у нас попереду ще багато роботи, багато етапів, нових переможних етапів для нашої діяльності. Зараз я вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. Ще раз вам дякую. До завтра. дякую.